Virðulegi forseti. Ég kom hér upp í pontu í fyrradag og óskaði eftir atbeina forseta við að standa vörð um virðingu stjórnvalda gagnvart Alþingi í tengslum við umsóknir um ríkisborgararétt sem beint er til þingsins. Í grein á Vísi í gær, sem hæstv. innanríkisráðherra skrifaði undir titlinum „Ríkisborgararéttur og Alþingi“, talaði ráðherra af miklum hroka gagnvart þinginu. Þar er tvennu ruglað saman, annars vegar beiðninni sem Alþingi hefur beint til stjórnvalda um afhendingu tiltekinna gagna og upplýsinga á grundvelli laga sem stjórnvöldum ber að sinna ferli við afgreiðslu umsókna um ríkisborgararétt, sem sannarlega er í vinnslu í allsherjar- og menntamálanefnd. Í greininni tekur ráðherra af allan vafa um það að hann telur það í sínum verkahring að stýra vinnu þingsins. Ég biðla því til forseta þingsins að beita sér af öllum þunga til að standa vörð um virðingu ríkisstjórnarinnar gagnvart Alþingi. Herra forseti. Ég kem hér upp til að taka undir orð hv. þm. Arndísar Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur. Þessi grein hæstv. innanríkisráðherra er með öllu forkastanleg því að svo virðist sem hæstv. ráðherra átti sig ekki á innihaldi laga í málaflokknum sem hann stýrir. Hann leyfir sér í þessu máli að tala um tvöfalt kerfi þar sem jafnræði ríkir ekki, að það séu útvaldir sem fái hér ríkisborgararétt með lögum.

að framkvæmdarvaldið og ráðherrar virði skýr lagaboð um störf Alþingis.

Ég tek undir það að forseti þingsins hlýtur að beina því til hæstv. ráðherra, sem fer með málaflokkinn, að hann vandi upplýsingagjöf sína til þingsins og að hann fari að landslögum. Það er ekki stofnunar eða ráðuneytis að ákveða að breyta verklagi sem bundið er í lög. Virðing Alþingis er meiri en svo að þetta sé hægt að líða.

endurskoðun fyrirkomulags um veitingu ríkisborgararéttar yrði unnin í góðu samstarfi ráðuneytisins, Útlendingastofnunar og allsherjar- og menntamálanefndar. Nú kemur fram í grein dómsmálaráðherra að ráðuneytið hafi tilkynnt Alþingi einhliða

hvort lögbundin upplýsingagjöf ráðuneyta eða undirstofnana þeirra til Alþingis sé virt. Ég ætla bara að hvetja forseta til að grípa inn í og standa með þinginu og almenningi í þessum málum.

er bara um þrískiptingu valdsins að ræða. Meðferð þessa máls hefur verið með öllum ólíkindum og ég held að það sé alveg ljóst að forseti forseti og við sem hér sitjum þurfum að leysa úr þessu. Þetta eru óboðleg vinnubrögð. Það er ekki ráðuneytis eða stofnunar að skipa þingnefnd einhliða fyrir um breytt verklag. Þannig gengur það ekki fyrir sig. Stofnuninni ber að veita okkur ákveðin gögn innan ákveðins frests samkvæmt lögum og það ber að virða. Annað mál er svo hvort þessi tilhögun sé rétt og hvort við þurfum að breyta henni. En svona ganga málin einfaldlega ekki fyrir sig.

viðhorfum ríkisstjórnarinnar almennt til þingsins. Það sem er að gerast hér er að ráðherra er að rugla saman sínum persónulegu skoðunum á því hvernig fyrirkomulag afgreiðslu umsókna um ríkisborgararétt á að vera á Íslandi og skyldu stjórnvalda til að afhenda gögn sem þingið hefur farið fram á.

sem gagnrýnir það hvernig hæstv. ráðherra heldur á þessum málum, það gera líka stjórnarþingmenn. Nefndin hefur verið einhuga um það að til lengri tíma þurfi að skoða breytt verklag á því hvernig þingið kemur að veitingu ríkisborgararéttar. En til skemmri tíma hefur upplýsingagjöf frá ráðherra í gegnum embættismenn verið á þá leið að þetta yrði óbreytt að þessu sinni og síðan myndum við skoða ferlið til lengri tíma. tíma. Þessu tvennu má ekki rugla saman og mér finnst að hæstv. ráðherra eigi ekki að setja embættismenn ráðuneytisins eða stofnanir ráðuneytisins í þá stöðu að vera að kasta röngum boltum inn til þingnefnda þegar afstaða ráðherrans sjálfs er allt önnur.

En það er alveg ljóst að það bréf barst til þáverandi allsherjar- og menntamálanefndar. Ég get tekið undir að ráðuneyti eða stofnanir ákveða ekki einhliða breytt verklag þingsins, það er alveg ljóst. En við höfum átt góðan fund með ráðuneytisstjóra innanríkisráðuneytisins þar sem er bent á þá annmarka sem uppi eru við það fyrirkomulag sem viðhaft hefur verið hér á síðustu misserum. Það lýtur að jafnræði þeirra sem eru að sækja um ríkisborgararétt. Við hljótum að sjálfsögðu að vilja gæta að því jafnræði þannig að ég tek undir það sem sagt hefur verið hér, við þurfum að finna betra framtíðarfyrirkomulag.

hljótum öll að vilja öll leysa þetta.

stóra óvirðingu sem hæstv. innanríkisráðherra setur fram í niðurlagi greinar sinnar. Þar talar hann um að við höfum verið að nota umræður um fundarstjórn forseta til að kvarta yfir starfsháttum ráðherra og stofnana hans.

koma í veg fyrir að stofnanir ríkisins fari að lögum. Það er alveg skýrt í lögum um veitingu ríkisborgararéttar að Alþingi skal veita ríkisborgararétt. Aðstæður fólks bjaga jafnræði. Það er þannig að þegar ríkisborgararétturinn er veittur samkvæmt stjórnvaldsákvörðun þá þarf að uppfylla öll lagaskilyrði en þess vegna, og einmitt þess vegna, er Alþingi veitt þessi undanþáguheimild fyrir þá einstaklinga sem geta ekki uppfyllt öll lagaskilyrðin. Ég hvet hæstv. ráðherra til að kynna sér aðstæður fólks sem er í neyð, sem hefur jafnvel búið hér frá fæðingu, sem hefur jafnvel búið hér áratugum saman en getur ekki uppfyllt öll lagaskilyrði, t.d. vegna þess að það er ekki læst,

Virðulegi forseti. Ég vil blanda mér í þessa umræðu til að taka undir og leggja áherslu á að samskipti Alþingis og framkvæmdarvaldsins

varðandi það að koma á eðlilegum samskiptum þannig að afgreiðsla þeirra umsókna sem nú liggja fyrir geti farið fram. Ég vil samt sem áður líka taka undir það að mikilvægt

nefna sérstaklega þá staðhæfingu að almennar umsóknir um ríkisborgararétt lendi í bið vegna þeirra sem sækja um til Alþingis. Allt þetta fólk greiðir fyrir afgreiðslu Útlendingastofnunar í samræmi við gjaldskrá sem á að endurspegla þá vinnu sem felst í afgreiðslunni. Annaðhvort er gjaldskráin röng, sem er á ábyrgð ráðherra, eða að fjármunirnir skila sér ekki til Útlendingastofnunar, í starfsliðið, til að vinna þessar umsóknir. Að kenna fólkinu sem sækir um til Alþingis um tafir á skrifstofu Útlendingastofnun — þetta er bara þvæla. Svo tek ég sérstaklega eftir því að hér mæta fulltrúar samstarfsflokkanna upp í ræðustól. Fulltrúi Vinstri grænna gagnrýnir ráðherrann berum orðum. Fulltrúi Framsóknar lýsir fullu trausti á tveimur Sjálfstæðismönnum. Hvorugur þeirra er ráðherrann.

Ég vil við þetta tilefni rifja upp að það er ekki nýtt vandamál, fyrirkomulagið sem viðhaft er í þessum efnum. Sjálfur hef ég í gegnum allt liðið kjörtímabil setið hjá við afgreiðslu ríkisborgararéttar, ekki vegna þess að ég hefði persónulega út á þá sem hann hlotnaðist að setja heldur þótti mér það fyrirkomulag sem viðhaft hefur verið mjög brogað, svo að vægt sé til orða tekið, og gerði ítrekað tillögu um að það yrði uppfært og lagfært. Alltaf var tekið vel undir það en svo gerist ekki neitt. Það gerist ekki neitt fyrr en liðið kjörtímabil er búið, þá gerist þetta með þeim hætti sem hér hefur verið lýst. Ég er hræddur um að við séum að fara að sigla inn í annað kjörtímabil undir samstarfi þessara sömu flokka þar sem mál eru þæfð og svæfð þar til

já, vísitölu neysluverðs. Það verður að teljast furðulegt að nota þann mælikvarða til að uppreikna launaviðmið þegar hægt væri að nýta annan mun nákvæmari mælikvarða, launavísitölu. Eftir því sem laun hafa hækkað umfram verðlag hefur dregið úr þeirri vernd sem skaðabótalögin veita fólki sem verður fyrir líkamstjóni en hefur ekki stundað fulla vinnu á síðustu þremur árum fyrir slysdag. Þetta eru m.a. einstaklingar sem ekki hafa unnið fulla vinnu, heimavinnandi einstaklingar, eldri borgarar, námsmenn, öryrkjar.

Hv. þingmaður fjallar hér um mál sem er mjög mikilvægt og ég þakka honum fyrir þessa fyrirspurn. Þessi mál hafa, í þann stutta tíma sem ég hef verið í ráðuneytinu, ekki komið til umræðu, en mér finnst sjálfsagt að skoða þessar ábendingar þingmannsins og sjá hvort hér sé ástæða til að bæta úr.

eru hærri en þekktust áður. Það hefur verið þróunin. En hvar þetta stendur nákvæmlega í dag mun ég taka með mér og skoða og koma þá upplýsingum

Það þarf auðvitað að gæta einhvers jafnvægis í því sem þingið nálgast á hverjum tíma. Ég tek undir það að okkur ber að tryggja að fólk hafi góða réttarstöðu þegar kemur að því að sækja bætur hafi það orðið fyrir slysum eða miska í starfi eða við aðrar aðstæður. Ég er alveg sannfærður um það að þessar bætur voru á sínum tíma allt of lágar. Þróunin, held ég, ef hún er skoðuð án þess að ég geti birt um það tölur, er í þá átt að þessar bætur hafa verið að hækka og ég mun skoða þetta eins og ég hef lofað hv. þingmanni að gera.

í þessu. Ég spyr því hæstv. ráðherra: Hvert er plan ríkisstjórnarinnar í þessum málum? Hvaða leiðir sér hæstv. ráðherra til að koma í veg fyrir orkuskort, sem blasir við, og til að tryggja að við náum þessum mikilvægu markmiðum okkar? Er einhugur innan ríkisstjórnarinnar

tókum við talsverðan tíma í stjórnarmyndunarviðræðunum einmitt um þessi mál. Ég tek undir með þingmanninum að við höfum á liðnum árum gert of lítið, m.a. vegna þess að umræðan í samfélaginu hefur verið á röngum stað. Hv. þingmaður segir að það sé umdeilt að það vanti orku. Ég held að það sé ekki lengur umdeilt. Það er 2% aukning sem hinn almenni markaður þarf á hverju einasta ári hið minnsta. Síðan erum við með ein 1.200 MW sem við vitum að við þurfum í orkuskipti á næstu 20 árum sirka. Við erum síðan með tvo hópa, annars vegar þá sem eru að kaupa orku af okkur í dag og vilja gjarnan fá meiri orku í mörgum tilvikum, vegna þess að græn orka er eftirsóknarverð til að framleiða vöru sem er

viðskiptavinir, til að mynda þeir sem vilja framleiða hér rafeldsneyti í meira mæli til að hjálpa okkur í orkuskiptunum. Þannig að mín sýn og ríkisstjórnarinnar er sú að við þurfum að leysa úr læðingi þennan þennan vanda, þ.e. við þurfum að geta haft skýran ramma um það hvernig við tökum ákvarðanir um frekari virkjanir, annars vegar innan rammaáætlunar og hins vegar að takast á við þessa vindmylluumræðu.

við þyrftum frekari vinnu í málið. Ég er kannski að reyna að knýja það fram að við höfum ekki tíma fyrir heilt kjörtímabil í frekari skoðun á málinu, við þurfum aðgerðir.

þurfi að bregðast við þeim augljósa vanda sem er eftirspurn eftir grænni orku í orkuskipti. En á sama hátt þurfum við auðvitað að vanda okkur við það og velja vel hvaða svæði við ætlum að nota í því sambandi. Í mínum huga er nokkuð skýrt, og það er það sem ég tek með mér eftir það samtal sem við áttum við stjórnarmyndunina, að það þarf að leysa rammaáætlun 3 úr þeim vanda eða viðjum sem hún hefur verið í

Það sama gildir um vindinn. Ég held að menn hafi ekki verið komnir á rétta braut og þess vegna var ég að tala fyrir annarri nálgun áðan, að við myndum byrja á því og síðan í framhaldinu gefa okkur tíma í að fara heildstætt yfir hvernig ramminn um vind getur verið tekinn í

friðlýst svæði falli þar undir og verði þá hluti af þessum nýja þjóðgarði eða hvort friðlýst svæði komi eingöngu til greina innan þess þjóðgarðar sem ætlunin er að stofna með útvíkkun laga um Vatnajökulsþjóðgarð?

Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Ég myndi telja stjórnarsáttmálann mjög skýran hvað varðar að þar er gefin mjög skýr yfirlýsing um að ekki verði gefin út leyfi til olíuleitar og á þingmálaskrá umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra er boðað frumvarp þar sem tekið verður á þessum málum. Ég myndi telja að þó að það hvíli í höndum ráðherra að útfæra þetta með endanlegum hætti í löggjöf þá sé andi laganna sá að við séum ekki að horfa á vinnslu óendurnýjanlegra orkugjafa í lögsögu Íslands.

og síðan aftur er það útfærsla sem umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra ber ábyrgð á og eins og hv. þingmaður getur lesið í stjórnarsáttmála er kveðið á um samráð um útfærslu við heimamenn og aðra aðila endanleg afmörkun þjóðgarðs mun ekki birtast fyrr en ráðherrann leggur fram frumvarp. En við getum sagt sem svo að til skoðunar eru öll friðlýst svæði innan miðhálendislínu.

Herra forseti. Nú kann að vera að hv. þingmaður taki línuna frá Evrópusambandinu en ég horfi til þess að við séum ekki á þeim stað. Við erum að horfa á það markmið að við ætlum að verða óháð jarðefnaeldsneyti og ná mjög metnaðarfullum markmiðum, bæði í samdrætti gróðurhúsalofttegunda og bindingu kolefnis. Bruni jarðefnaeldsneytis fer einfaldlega ekki saman við þau markmið. Ég vil líka segja að ég þekki ekki til þess, og hv. þingmaður veit kannski meira um það en ég, að nokkrar gaslindir hafi verið kortlagðar hér á svæðinu þannig að þetta mál hefur ekki komið upp með þeim hætti. Hvað varðar hin friðlýstu svæði er kannski ágætt að rifja það upp að þau eru allnokkur

Gerð var sú eðlilega krafa að Icelandair, sem hafði þegið stuðning ríkisins við að segja fólki upp, réði starfsfólkið inn aftur í starfsaldursröð þegar starfsemi fyrirtækisins leyfði. Icelandair hafði ekki gert það heldur valið úr hópnum eftir eigin geðþótta. Niðurstaða Félagsdóms er skýr um að Icelandair hafi borið að fara eftir starfsaldri þegar félagið afturkallaði uppsagnir flugfreyja og flugþjóna. Í rökstuðningi Samtaka atvinnulífsins, sem tók til varnar fyrir Icelandair, segir, með leyfi forseta: „Stefndi bendir á að við meðferð Alþingis á frumvarpi því sem orðið hafi að lögum nr. 50/2020 hafi verið hafnað þeirri breytingartillögu að starfsaldur ætti að ráða við endurráðningu í störf.“ Við afgreiðslu uppsagnarleiðarinnar vorið 2020 lagði ég fram breytingartillögu um að skýrt yrði kveðið á um það í lögunum að endurráðning skyldi verða í starfsaldursröð.

Stjórnarþingmönnum og ráðherrum í ríkisstjórninni var því alveg ljóst hver gallinn var á frumvarpinu en höfnuðu tillögunni og gáfu með því skýr skilaboð til fyrirtækja og Samtaka atvinnulífsins um að starfsaldur skipti ekki máli við endurráðningu. Brotið var á starfsmönnum og stjórnvöld tóku meðvitaða ákvörðun um að koma ekki í veg fyrir það. Hvernig telur hæstv. ráðherra að bregðast eigi við niðurstöðu Félagsdóms? Hvernig ætlar ríkisstjórnin að axla ábyrgð í þessu máli?

að þetta er það fyrirkomulag sem við höfum á vinnumarkaði til að leysa ágreiningsmál og niðurstaðan er algjörlega skýr. Hv. þingmaður spyr: Hver verða viðbrögðin? Þessi dómur er tekinn alvarlega

að slíka dóma á að taka alvarlega af hálfu stjórnvalda þegar kemur að framtíðarfyrirkomulagi, til að mynda lagabreytingum og öðru.

en ekki að skerða réttindi launafólks. Tillaga okkar í Samfylkingunni, um að koma í veg fyrir að það gerðist, var felld af hæstv. forsætisráðherra, fleiri ráðherrum og stjórnarþingmönnum sem sendu með því skilaboð um vilja sinn í málinu. Það er staðreynd málsins og stjórnvöld verða að axla ábyrgð

að greint verði frá því hvernig staðið var að endurráðningum hjá öðrum fyrirtækjum sem fengu ríkisstyrkinn og hvort hún telji ekki að stjórnvöld eigi að gera skýlausa kröfu til fyrirtækja sem njóta ríkisaðstoðar um að þau sýni samfélagslega ábyrgð og virði rétt launafólks.

— hafi fordæmisgildi hvað varðar aðra geira vinnumarkaðarins ætla ég ekki að lýsa neinu yfir því að ég hef ekki farið yfir dóminn. Ég vænti þess að vinnumarkaðsráðherra hafi gert það. En ég ítreka það sem ég sagði að við eigum að taka þennan dóm alvarlega og draga af honum lærdóm.

auk ýmissar félagslegrar stuðningsþjónustu samkvæmt samningi við innanríkisráðuneytið. Hefur samningurinn verið endurnýjaður nokkrum sinnum en gildistími núgildandi samnings er til 28. febrúar næstkomandi eða eftir sléttar fjórar vikur.

að vegna breyttrar skipanar ráðuneyta og flutnings félagslegrar þjónustu við hælisleitendur frá dómsmálaráðuneyti til félagsmálaráðuneytis væru forsendur fyrir samningnum brostnar og yrði hann því ekki framlengdur. Vandinn hér er sá að breytt skipan ráðuneyta og flutningur verkefna þeirra á milli á ekki að hafa nein áhrif á samninga sem stjórnvöld hafa gert við aðila úti í bæ um þau verkefni. Má því segja að spurningum um ástæður þess að synjað var um framlengingu samningsins með svo skömmum fyrirvara sé enn ósvarað. Eins og staðan er þiggja um 750 einstaklingar þjónustu Rauða krossins samkvæmt samningnum. Hjá Rauða krossinum starfa jafnan um 15 lögfræðingar sem sinna hlutverki talsmanna umsækjenda um alþjóðlega vernd í samræmi við rétt þeirra samkvæmt lögum um útlendinga, auk um 45 sjálfboðaliða sem koma að verkefnum með ýmsum öðrum hætti. Þá krefst verkefnið utanumhalds og innviða sem stutt hafa við önnur mikilvæg verkefni sem félagið sinnir. Á þeim tæplega átta árum sem Rauði krossinn hefur sinnt þessari þjónustu hefur byggst upp gríðarleg þekking og verklag verið mótað sem hefur gefist einkar vel. Því spyr ég hæstv. ráðherra:

Við þær aðstæður þykir eðlilegt í ráðuneytinu, það hafði farið fram einhver skoðun á því áður en ég kom þarna og ég tek bara undir það, að endurskoða þennan samning. Mín afstaða er nokkuð skýr almennt séð í þessum efnum, að svona verk sem hlaupa á miklu fjármagni eigi að bjóða út

Það er mörgu leyti mjög réttlætanlegt þegar ríkið stígur fram og gerir þjónustusamninga við slíka aðila um ákveðin verkefni, innrömmuð verkefni, þar sem sjálfboðaliðaþjónustan er jafnvel hluti af lausn mála, (Forseti hringir.) eins og við höfum svo skýr dæmi um í okkar samfélagi.

Telur ráðherra tvo mánuði nægjanlega langan tíma til þess að byggja upp þjónustuna í höndum annarra en Rauða krossins svo ekki verði rof á þjónustu við umsækjendur um alþjóðlega vernd?

fyrir áramót, ef ég man rétt, og þarna var líka verið að reyna að svara aðstæðum Rauða krossins varðandi uppsagnir á starfsfólki og endurskipulagi á starfsemi. Við teljum þann tíma nægjanlegan. Einhverjir gætu gagnrýnt, ef leitað verður tilboða eða farið í samningaferli varðandi þetta, að þessi tími sé of skammur,

Herra forseti. Ég vil þakka fyrir þetta tækifæri, að fá að eiga orðastað við hæstv. heilbrigðisráðherra um sóttvarnir. Þetta er í sjálfu sér alveg ágætistímasetning til að gera það því að við horfum auðvitað upp það og hljótum flest að vera orðin þeirrar skoðunar að það sé orðið tímabært að endurskoða nálgun okkar og fara að aflétta þeim hörðu takmörkunum sem hafa verið í samfélaginu um nokkurt skeið.

Þetta er tillaga sem við höfum verið að vinna að að undanförnu og gerir það að verkum að ráðherra þarf að leggja þingsályktunartillögu fyrir þingið til að staðfesta þær ráðstafanir sem hann hefur þegar gripið til. Þetta hugsum við til þess að þingið hafi aðkomu að málum ef faraldur dregst á langinn. Ekki er miðað við að þetta þurfi að vera verklag í upphafi faraldurs og við viljum leggja á það mikla áherslu að þegar við skoðum tillöguna hljótum við auðvitað að líta til þess að

heldur með því að þingið tekur þá raunverulega ákvarðanir með hæstv. ríkisstjórn hverju sinni þegar kemur að því að takmarka réttindi fólks vegna faraldurs sem geisar í samfélaginu. Þá að stöðunni eins og hún er í dag.

En þá að ástandinu. Þær hörðu takmarkanir sem eru í gangi í samfélaginu í dag voru rökstuddar með spá um þróun faraldursins og það er algerlega augljóst að við erum á miklu betri stað en bjartsýnasta spáin gerði ráð fyrir. Fyrir um hálfu ári var hlutfall þeirra sem leggjast inn á sjúkrahús vegna sýkingar 2,5%. Þá var delta-afbrigðið allsráðandi. Þá var auðvitað efni til að hugleiða vel og hafa takmarkanir í gangi í samfélaginu. Nú hefur það verið þannig í heilan mánuð að það greinast upp undir 1.500 smit á dag, og þá er ég bara að tala um smit sem greinast við sýnatöku.

Við þær aðstæður er algerlega óverjandi að viðhalda svona hörðum samkomutakmörkunum eins og eru í gildi núna. Verið er að boða afléttingaráætlun í ríkisstjórn á morgun. Við höfum ekki enn séð efnisatriði hennar en þó liggur alveg fyrir afstaða formanns Sjálfstæðisflokksins um það að lagaskilyrði og forsendur fyrir þeim hörðu takmörkunum sem enn eru í gildi séu brostnar.

hvort hæstv. ríkisstjórn sé í raun og veru að viðhalda ástandi sem er ekkert annað en lögbrot og brot á grundvallarréttindum fólks. Staðan í faraldrinum er allt önnur en hún hefur verið hingað til. Þetta nýja afbrigði gerbreytir stöðunni.

stöðu og framgöngu okkar í faraldrinum og heilbrigðiskerfisins. Ég vil þó segja í upphafi að mér finnst það eilítið sérstakt samhengi, og kannski fullmikil einföldun, að þung staða spítalans sé helsta hindrun þess að við förum varlega og setjum okkur samkomutakmarkanir, að spítalinn standi einhvern veginn í vegi fyrir því að við njótum fullra mannréttinda. Mér finnst það í það minnsta fulldjúpt í árinni tekið. Þá vil ég vísa til þess að aðrar þjóðir hafa farið svipaðar leiðir og þetta verður allt að vinna saman. Við höfum beitt samkomutakmörkunum til að útbreiðslan verði ekki of hröð, þetta þarf að vinna þannig saman. Ég vil kannski frekar stilla þessu þannig upp að við höfum getað haldið samfélaginu betur gangandi en margar aðrar þjóðir í gegnum faraldurinn fyrir útsjónarsemi, þrautseigju og úthald okkar heilbrigðiskerfis og svo samstöðu þjóðarinnar í að verjast veirunni,

við verðum að gera það á grundvelli upplýsinga og stöðunnar hverju sinni. Ég verð að minna á að við erum enn með almannavarnir

settar á fyrir tveimur vikum var óvissa um þróunina í faraldrinum. Þá voru 47 inniliggjandi á spítalanum og staðan var mjög þung. Þá gripum við til þeirra aðgerða að semja við fjölmarga aðila í einkageiranum og það hefur hjálpað verulega. Farið var í skipulagsbreytingar

Þess utan höfum við fengið starfsfólk af öðrum stofnunum inn á spítalann og við höfum líka notið góðs af bakvarðasveitum

og það þarf að hefjast handa strax. Í faraldrinum hefur það komið skýrt í ljós að sparnaður, niðurskurður og aðhaldskröfur undanfarinna ára hafa ekki borgað sig. Veik staða heilbrigðiskerfisins þegar kórónuveirufaraldurinn skall á hefur kostað allt samfélagið mikla fjármuni og skert lífsgæði hjá sjúklingum sem hafa þurft að bíða eftir aðgerðum vegna stöðunnar. Stjórnarflokkarnir verða að gera betur en að svara ákalli eftir auknu fé til heilbrigðisþjónustu með því að setja aðhaldskröfur á stofnanir og að veita hvorki fé til að takast á við alvarlegan mönnunarvanda né veita sérstakt fjármagn til að mæta fleiri íbúum og öldrun þjóðarinnar. Við bætist að langvarandi álag á heilbrigðisstarfsfólk er farið að taka toll. Vaxandi áhyggjur eru um að kulnun í starfi vegna álags muni bætast ofan á þann mönnunarvanda sem fyrir er. Það er gert ráð fyrir því að eldra fólki hafi fjölgað um 60% árið 2040 og mannekla blasir við. Hvort tveggja hafa stjórnvöld vitað lengi en ekki gert áætlanir sem duga og vandinn vex ár frá ári.

Nú þegar við erum svo bjartsýn að gera ráð fyrir að faraldurinn sé alveg að ganga yfir verða stjórnvöld að hugsa út fyrir heimsfaraldurinn og neyðaraðgerðir. Þau verða að setja niður tímasettar og fjármagnaðar áætlanir um hvernig þau ætla að mæta þeim áskorunum sem fylgja því að fleira fólk þarfnast heilbrigðisþjónustu og skorti á starfsfólki til að sinna þeim sem þarfnast umönnunar og gera heilbrigðiskerfinu kleift að mæta tímabundnum áföllum. forseti. Ég þakka þessa umræðu. Ég vil gera að sérstöku umtalsefni að það vekur mér hreint út sagt eilítinn ugg að það virðist þykja sjálfsagðara að takmarka frelsi fólks en að skila því. Það þykir mér vera vond meðferð á grunnréttindum okkar. Í upphafi faraldursins var talið skynsamlegt að setja nær óþekktar skorður á líf fólks vegna þess að brýn ástæða þótti til, enda var óvissan algjör og varnirnar engar. Við tókum öll þátt í því og megum vera stolt af því hvernig til tókst.

En ef það er hægt að setja takmarkanir á frelsi fólks með nær engum fyrirvara þá á að vera hægt að afnema þær með sama fyrirvaraleysi þegar gögnin benda til þess að engin þörf sé á þeim. Akkúrat hér og nú búum við enn við mjög strangar takmarkanir þótt gögnin bendi í aðra átt og hafa gert í einhvern tíma. Í upphafi faraldursins vorum við fyrirmynd í línudansi sóttvarna og þess að reyna að viðhalda eðlilegu samfélagi. Nú virðumst við dragast aftur úr með stóran hluta félags-, menningar- og atvinnulífs lokaðan á meðan nágrannaþjóðir hætta takmörkunum hver af annarri. Forseti. Veirur verða eflaust alltaf partur af tilveru okkar. Það er mjög brýnt að við tökum alvarlega nú og til framtíðar að hvers kyns hömlum á frelsi fólks verður alltaf að mæta sem algjörri undantekningu í samræmi við lög og rökstutt yfir vafa með gögnum. Forseti. Við verðum að undirbyggja þetta betur og skýrt til framtíðar. Annars er ekki bara hætta á að aðgerðir valdi meiri sársauka en þær eiga að vernda gegn, heldur að við missum sjónar á mikilvægum grunnréttindum.

Forseti. Eins og ég hef bent á þá held ég að það sé svolítið farsælt að við vöndum okkur við að skrifa söguna í kringum heimsfaraldurinn. Mér þykir mikilvægt að horfa á það að heilbrigðiskerfið okkar stóðst prófið. Það er búið að vera mikið álag, það þurfti aukinn stuðning, það þurfti meira fjármagn en við horfum til þess að við höfum staðið okkur vel í samanburði við önnur lönd, og lönd

Mér finnst líka mikilvægt að benda á, eins og hefur komið fram, að nú eru þáttaskil. Sóttvarnaráðstafanir hafa auðvitað verið breytilegar eftir stöðu faraldursins. Markmiðið hefur alltaf verið að halda bylgjunni í skefjum til að standa vörð um líf og heilsu fólks, ekki síst okkar viðkvæmustu hópa að heilbrigðiskerfið okkar ráði við álagið. Nú erum við í fyrsta skipti í þessum nýja fasa þar sem þarf að skoða aðra aðferðafræði en þurft hefur að beita. Í þessum fasa, eins og áður, er verið að leggja fram afléttingaráætlun. Verið er að gera það í þriðja skipti. Í fyrsta skipti í mars 2020 og svo í apríl 2021. Þá var áætlun um afléttingu innanlandstakmarkana kynnt og sett í samráðsgátt svo að ekki er hægt að segja að ekkert samráð hafi verið haft um hlutina. Það er líka kómískt að heyra þau rök í umræðunni að einhverjir hafi nú sagt allan tímann að beita ætti þessari aðferð eða hinni. Við erum bara í allt annarri stöðu í dag. Við erum bólusett þjóð, við erum með nýtt afbrigði, við erum með færri innlagnir á gjörgæslu. Hér hefur verið farið eftir ráðleggingum okkar færustu sérfræðinga og mér finnst við hafa staðið okkur vel sem þjóð. Forseti. Síðustu daga hefur umræðan hér á landi færst mjög hratt í þá átt að heimsfaraldurinn verði brátt yfirstaðinn og ekki verði lengur þörf á sóttvarnaráðstöfunum. Það má þó ekki gleymast að þetta er ekki í fyrsta sinn sem við teljum okkur geta fagnað sigri og að faraldurinn sé að baki. Flest munum við þegar við töldum hjarðónæmi rétt handan við hornið síðasta sumar þegar bólusetningu fullorðinna var að ljúka. Sú spá raungerðist ekki og erum við enn með tíu manna almennt samgöngubann hálfu ári síðar. Þetta hefur verið flókið og illfyrirsjáanlegt tímabil en það er einmitt á slíkum tímum sem mikilvægt er að stjórnvöld reyni að auka fyrirsjáanleika með aðgerðum sínum. Það hefur því miður ekki alltaf tekist heldur hafa þau lengst af verið í viðbragðsstöðu og sjaldnast horft lengra fram í tímann en nokkra daga og brugðist við þróun á hverju augnabliki. Það er von mín að ríkisstjórnin dragi þann lærdóm af þessu að hún muni stórauka áætlanagerð til framtíðar um það hvernig skuli taka á ástandi sem þessu. Mál manna er vissulega að nú líti út fyrir að krísutímabilið gæti verið á enda en þá er mikilvægt að hafa í huga að afleiðingar áfalls birtast oft ekki fyrr en hættan er yfirstaðin. Það veldur mér áhyggjum hversu lítið stjórnvöld virðast líta til þessara þátta því eins og áður er varla verið að hugsa fram yfir næstu daga eða næstu tvær til þrjár vikur. Ætla yfirvöld að bíða eftir því að allar neikvæðu afleiðingarnar af sóttvarnaráðstöfunum og faraldrinum sjálfum síðustu tvö ár komi í ljós eða eru þau með einhverja áætlun? Að lokum þykir mér mikilvægt að við drögum lærdóm af síðustu tveimur árum, lærdóm sem við munum leggja til grundvallar næst þegar við þurfum að takast á við sambærilegan faraldur eða sambærileg áföll. Ég tel að í faraldrinum hafi komið í ljós hversu auðvelt það getur verið að missa sjónar á grundvallaratriðum samfélags okkar sem skipta svo miklu máli, réttindum borgaranna. Það er bæði skiljanlegt fyrir almenning (Forseti hringir.) og fyrir stjórnvöld að vilja víkja þeim tímabundið til hliðar

í velferðarnefnd Alþingis áður en þær taka gildi eða svo fljótt sem verða má verði því ekki komið við.“ Þetta ástand er búið að vara í rétt um tvö ár og núna leggur þingflokkur stærsta stjórnarflokksins fram tillögu sem þessa. Má skilja það sem svo að hæstv. velferðarráðherra hafi hafnað þessu verklagi á fyrri stigum? Ég gef mér að beiðni þess efnis hljóti að hafa komið fram frá þingmönnum Sjálfstæðisflokksins úr því að þingflokkurinn í heild sinni sér ástæðu til að leggja fram lagabreytingartillögu þessa efnis. Það væri áhugavert ef hæstv. ráðherra kæmi inn á það í seinni ræðu sinni hvort þessi mál hafi verið rædd milli hans og stærsta stjórnarflokksins,

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á að segja að það er fagnaðarefni að von sé á afléttingaráætlun á morgun og það er í mínum huga mjög mikilvægt að hún verði skýr og hún verði tímasett ef ekki á að fara strax í afléttingar. Það mun hjálpa fólki og fyrirtækjum að átta sig á landslaginu. En mig langar til að ræða aðeins um lærdóminn fyrir okkur hér á þingi. Ég vil byrja á því að nefna hið augljósa, mér finnst að þjóðfélagið og samfélagið í heild sinni hafi staðist prófið og við vitum vel hverja við stöndum í þakkarskuld við; starfsmenn heilbrigðiskerfisins og aðra sem hafa verið í framlínu. En á upphafsstigum faraldursins vantaði mjög mikið upp á það að Alþingi fengi í hendur nauðsynlegar upplýsingar um forsendur sóttvarnaaðgerða sem gripið var til. Við munum það að staðan var erfiðari, bóluefni höfðu ekki verið tryggð og bólusetning var ekki hafin. Strax haustið 2020 lögðum við fram ósk um að heilbrigðisráðherra gæfi þinginu skýrslu reglubundið um stöðuna. Þannig vildum við auka aðkomu þingsins,

og það var mikilvægt, því að þetta gagnrýna samtal varð til þess að styrkja þingið og efla samstöðu innan þess. Þetta höfum við gert frá upphafi,

Þó að maður þori varla að nefna Danmörku í dag þá er það nú þannig að dönsk stjórnvöld skildu mikilvægi þingsins og leituðust sjálf við að auka aðkomu þess, það þurfti ekki stjórnarandstöðuna til að biðja um það. Þannig að lærdómurinn í mínum huga er alveg skýr: Gagnrýna umræðu á ekki að óttast, þetta samtal verður að fá að eiga sér stað á vettvangi þingsins og við svona aðstæður á ekki að halda aftur af eftirlitshlutverki þingsins.

Blessunarlega hefur okkur Íslendingum tekist afar vel upp í baráttunni og það er gríðarlega mikilvægt að við hefjumst þegar handa við að greina viðbrögðin og mæta þeim framtíðaráskorunum sem snúa að sóttvörnum hér á landi. Forseti. Ég get heils hugar tekið undir með þeim sérfræðingum sem velta því fyrir sér hvort það sé tímabært að við Íslendingar setjum á laggirnar sérstaka sóttvarnastofnun.

Heimsfaraldurinn hefur undirstrikað mikilvægi samvinnu. Þróun bóluefnis við Covid-19 sýndi það og sannaði að með samráði þjóða, fyrirtækja og vísinda er hægt að auka árangur Ég tel mikilvægt að halda áfram á þeirri vegferð inn í framtíðina og auka enn frekar alþjóðlegt samstarf á sviði faraldsfræði, smitvarna og upplýsingagjafar, stuðla að enn frekari samhæfingu hér á landi og auka samráð við hagsmunaaðila víðs vegar í samfélaginu. Við Íslendingar erum lánsamir. Við eigum sérfræðinga á heimsmælikvarða og getum bæði miðlað þekkingu og nýtt okkur vel þann lærdóm sem hlotist hefur af áhrifaríkum viðbrögðum okkar hingað til í faraldrinum. Verum því bjartsýn og höldum ótrauð áfram því að það er ljós við enda ganganna.

stuðningi við mál sem Viðreisn ætlar að flytja hér í dag um að þingið þurfi að staðfesta aðgerðir. Ég reyndi mikið að koma því í gegnum þingið fyrir ári þegar við vorum að gera breytingar á sóttvarnalögum og mun styðja það.

Það eru ekki mörg andlát hvað það varðar, en ég mótmæli því harðlega að heilbrigðiskerfið hafi staðist prófið þegar kemur að geðheilbrigðismálum. Hvað er verið að gera í því? Er hægt að halda því fram að heilbrigðiskerfið hafi staðist prófið þegar 13 ára gömlu barni með þrjár sjálfsvígstilraunir að baki á síðustu tíu mánuðum er vísað út af BUGL, bráðameðferð á BUGL, og inn í biðlistakerfi sem mun vara a.m.k. í næstu 10–12 mánuði? Þetta er Ísland í dag. Ríkisstjórnin er fallin á geðheilbrigðisprófinu, er fallin á prófi er varðar það að grípa almenningi á Íslandi. Það kemur ítrekað í ljós að sjálfsvígum hefur fjölgað umtalsvert. Við fáum ekki einu sinni tölurnar fyrir síðasta ár. Við erum með tölur fyrir þarsíðasta ár af því að embætti landlæknis treystir sér ekki til að birta tölur fyrr en sex mánuðum eftir áramót. Það er ekkert að frétta, virðulegur forseti, ekkert, þegar kemur að því að grípa ungmennin okkar sem sýna verulega vanlíðan þegar kemur að geðheilbrigði. Það er ekkert að frétta af því hvernig verið er að grípa almennt launafólk sem sýnir verulegan vanda þegar kemur að geðheilbrigði vegna Covid. Og það er ekkert að frétta þegar kemur að því að kanna ástand eldra fólks sem hefur meira og minna verið innilokað allt Covid-tímabilið. (Forseti hringir.) Nei, herra forseti. Heilbrigðiskerfið stóðst ekki prófið. Ríkisstjórnin féll á þessu prófi.

Forsætisráðherra Írlands sagði er hann boðaði miklar afleiðingar þar í landi að engin rök eða réttlæting væru fyrir því að halda áfram öllum sóttvarnaaðgerðum. Ég veit ekki til þess að veiran hagi sér með öðrum hætti þar en hér. Hér er ríghaldið í allar takmarkanir, þær sömu og gripið var til fyrir um tveimur árum og þá með góðum árangri sem ekki verður tekinn af heilbrigðisyfirvöldum. En nú er veiran orðin önnur. Auðvelt virðist vera að grípa til harðra aðgerða en þegar á að aflétta þeim þarf alltaf að bíða og sjá, eiga skotheld gögn fyrir afléttingunni og helst taka hana í mörgum og flóknum skrefum. Veiran fær alltaf að njóta vafans á meðan gengið er á andlega heilsu okkar, frelsi til athafna og atvinnu og önnur mikilvæg mannréttindi. Forsendur núgildandi takmarkana eru gjörsamlega brostnar.

Tilkynningum um heimilisofbeldi fjölgar. Tilkynningum um aukið kynferðisofbeldi gagnvart börnum fjölgar mikið. Þessu ástandi verður að linna. Það er eðlileg krafa að öllum takmörkunum verði aflétt tafarlaust og ég hvet heilbrigðisráðherra til að taka stærri skref til að komast aftur í eðlilegt samfélag.

Ég held að því miður sé búið að einblína svo ótrúlega mikið á Covid-19 að við gleymum öllu hinu.

vinnandi fólk. Hvað erum við að gera bæði þeim og þjóðfélaginu með þessu? Jú, við erum að búa til færiband beint í örorku. Ég held að við þurfum, eða öllu heldur verðum

Herra forseti. Ég tel að við Íslendingar höfum verið ótrúlega lánsöm að hafa farið í gegnum þennan heimsfaraldur undir styrkri stjórn þríeykisins góða, öflugs heilbrigðisráðherra VG og núverandi heilbrigðisráðherra, sem hafa fylgt ráðum okkar færustu sérfræðinga. hefur verið til fjölda efnahagsaðgerða sem skipta miklu máli fyrir fólk og fyrirtæki. Heilbrigðisstarfsfólkið okkar hefur staðið sig vel og annað framlínufólk og almannavarnir og björgunarsveitir. Einkageirinn hefur komið til liðs við

Þjóðin hefur sýnt ótrúlega samstöðu og skilning á erfiðum aðgerðum og þó að nú virðist sem úthaldið sé að dvína hjá einhverjum þurfum við að halda okkar styrk til enda.

gera það í hljóði og læra af því. Það var víti til varnaðar. Höldum okkar úthaldi til enda í glímunni við Covid. Það er engin ástæða til annars en að vera bjartsýn. Við náum örugglega fljótt að koma okkur aftur í eðlilegt horf. Ferðaþjónustan mun örugglega blómstra af fullum krafti. Menning, listir og veitingaþjónusta munu blómstra á ný. Það hefur vissulega margt verið þungbært fyrir almenning í landinu við þessar aðstæður, fyrir viðkvæma hópa, aldraða og þá sem hafa misst ástvini sína.

Herra forseti. Sóttvarnaaðgerðir hafa haft mikil áhrif á land og þjóð síðustu tvö árin. Börn leika sér í sóttkvíar- og einangrunarleikjum, skrifstofur margra landsmanna hafa flust heim í stofu og skilin milli vinnu og einkalífs eru orðin óskýrari. Ungmenni hafa byrjað í menntaskólum og eru mögulega að fara að ljúka menntaskóla án þess að upplifa það að tengjast skólafélögum sínum, sækja viðburði og fleira sem tilheyrir því að vera ungur og vera í menntaskóla. Fólk hefur ekki umgengist vini sína, stundað tómstundir eins og áður og rætt hefur verið um aukinn kvíða og vanlíðan hjá unglingum landsins. Fjölskyldur hafa ekki geta heimsótt aldraða fjölskyldumeðlimi

hafa ábyggilega haft áhrif á neikvæða félagslega einangrun í þjóðfélaginu. Því vona ég að hæstv. heilbrigðisráðherra beiti sér fyrir því að huga að geðheilsu þjóðarinnar í kjölfar íþyngjandi samkomutakmarkana og félagslegra áfalla sem við höfum gengið í gegnum síðastliðin misseri. Þannig björgum við mannslífum og þannig verðum við farsælli þjóð. En það þarf að gerast og það þarf að vera plan um það og það þarf að gerast strax. Við getum ekki

að spítalinn standi einhvern veginn í vegi fyrir því að við njótum fullra mannréttinda. Mér finnst það í það minnsta fulldjúpt í árinni tekið.“ Þetta sagði hæstv. ráðherra orðrétt. Þetta er ekki í neinu samhengi við það sem okkur hefur verið sagt í tvö ár, að þetta gangi allt út á að fletja kúrfuna, verja heilbrigðiskerfið og þar fram eftir götunum. Við eigum að tala um hlutina eins og þeir eru og við erum í þessari stöðu, alla vega er minn skilningur sá Samspil.) að við séum í þessari stöðu til að Landspítalinn og heilbrigðiskerfið ráði við verkefnið. Nú blasir við að verkefnið hefur minnkað svo mjög að umfangi að við eigum að hætta þessari vitleysu. Við eigum að leyfa veitingamönnum að selja þjónustu þeim sem vilja kaupa af þeim þjónustuna. Við eigum að leyfa fólki, fjölskyldum og fyrirtækjum og listamönnum og öðrum að koma saman og skemmta, hitta þá sem þau vilja hitta. Við erum enn með tíu manna samkomutakmarkanir. Þetta er allt eitthvert brjálæði. Við eigum að hætta þessari vitleysu. Við eigum að opna landið. Við eigum að aflétta takmörkunum og snúa aftur til þess frelsis og þess samfélags sem við þekktum hér áður. Við getum ekki sætt okkur við það að þetta sé að gerast hægar en nokkur kostur er í þeirri stöðu sem nú blasir við okkur.

það er kominn tími til verulegra tilslakana. Sú afléttingaaðgerð sem boðuð er á morgun hlýtur að taka mið af þeim sjónarmiðum sem hér hafa birst enda erum við á allt öðrum stað í faraldrinum en við höfum verið áður, með þetta miklu vægara afbrigði þar sem innlagnahlutfallið er vel undir 0,2% miðað við 2,5% þegar við vorum að bregðast við delta-afbrigðinu.

Sú staða á ekki við í dag, eins og ég var að rekja. Ég spyr: Af hverju höfum við verið að fletja út kúrfuna í tvö ár ef ekki vegna þess að við erum að taka tillit til spítalans? Af hverju höfum við verið að spyrja sérfræðinga spítalans um stöðuna á hverjum einasta degi? Af hverju höfum við haft áhyggjur af starfsfólki spítalans á hverjum einasta degi í faraldrinum, álaginu á það? Og af hverju höfum við haft svona miklar áhyggjur af því að sjúklingar á spítalanum, hvort sem þeir eru þar inni út af Covid eða ekki, fái viðunandi þjónustu og svo allir hinir sem leggjast inn út af öðrum veikindum? Þetta hefur allt verið til þess að vernda spítalann, fletja út kúrfuna, bjarga heilbrigðiskerfinu. Þannig að orð hæstv. heilbrigðisráðherra hér áðan hljóta að vera þess eðlis að við köllum eftir nánari skýringu á þeim. Ég óska einnig eftir því að hæstv. heilbrigðisráðherra svari þeirri spurningu sem ég kom fram með í upphafi máls míns. fjármálaráðherra sagði hér fyrir nokkrum dögum að lagaskilyrði væru ekki lengur til staðar, forsendur væru brostnar. Takmarkanirnar eru umfram tilefni, meðalhófs er ekki gætt. heilbrigðisráðherra sammála því? Og ef svo er, þarf ekki að fara í verulegar afléttingar hratt og örugglega fremur en að bíða fram í næstu viku? viku? Ef mat hæstv. fjármálaráðherra er rétt þá erum við að brjóta lög. Við erum að brjóta grundvallarmannréttindi á fyrirtækjaeigendum, starfsfólki þeirra og atvinnugreinum, menningunni, íþróttalífinu, með því að bíða hér í viku og jafnvel lengur. Ég vil líka nefna það að faraldurinn hefur leitt í ljós veikleika heilbrigðiskerfisins. Ef það hefur ráðið við hann megum við aldrei gleyma því að það er vegna þess að fólki var bannað að hittast, fólki var bannað að vinna, fólki var bannað að halda fundi, fólki var bannað að njóta menningar og lista og íþrótta til þess að heilbrigðiskerfið réði við álagið. Það þurfti að færa verulegar fórnir. Þannig að það er ekki alveg sanngjarnt að segja úr samhengi að heilbrigðiskerfið hafi staðist prófið. Hins vegar má alveg færa fyrir því rök að fólkið í landinu, íbúar þessa lands, (Forseti hringir.) hafi staðist prófið með glæsibrag.

með öðru orðalagi yfir það sem ég var að reyna að túlka í upphafsræðu minni og lagði áherslu á samspilið á milli samkomutakmarkana og mikilvægis þess að tryggja hverju sinni að heilbrigðiskerfið okkar ráði við stöðuna. Við þekkjum þetta samspil.

að innlagnir verði ekki fleiri en svo að kerfið ráði við það hverju sinni. Þess vegna setjum við á samkomutakmarkanir þannig að við hlaupum öll saman.

vera bjartsýn. Við erum komin á þann stað í þessum faraldri að geta farið í afléttingar. Bara nú í vikunni fórum við í verulegar afléttingar sem snúa að einu helsta sóttvarnaúrræðinu, sem er sóttkví.

hér á næstu dögum, og þetta verða snúnar næstu vikur. En það lítur út fyrir, miðað við hvernig mál eru að þróast, að við getum farið í afléttingar og við munum boða afléttingaráætlun hér á morgun.

Það þarf alltaf að skoða aðstæður í heildstæðu mati hverju sinni, í samhengi við aðstæður eins og þær þróast, nýtt veiruafbrigði, nýjar áskoranir, innlagnarhlutföll, legutíma og svo það sem samfélagið er að takast á við hverju sinni og þær skerðingar sem við komum á.

Hæstv. forseti. Við afgreiðum hér þingsályktunartillögu forsætisráðherra um breytingar á Stjórnarráðinu, fjölgun ráðuneyta og heiti þeirra, sem afgreidd var úr stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Enginn efast um það að skipan ráðuneyta er á ábyrgð framkvæmdarvaldsins og á höndum þess. Það er hins vegar aðdragandi þessa máls og málabúnaður sem gera má athugasemdir við. Hér liggur ekki til grundvallar nein sérstök þarfagreining heldur einfaldlega hugmyndir stjórnarflokkanna þriggja, eða öllu heldur formanna þeirra, um hvernig best sé að skipa ráðuneytum — og fjölga ráðherrum, því að óneitanlega hentaði það líka í þessu uppleggi. En ábyrgðin er þeirra og Samfylkingin mun ekki standa í vegi fyrir því að þessi þingsályktunartillaga verði afgreidd hér í dag.

Þetta er fyrst og fremst pólitískt mál til að fjölga ráðherrum svo að Framsóknarflokkurinn geti fengið fleiri ráðherra í samræmi við niðurstöðu þingkosninga. Það velkist enginn í vafa um það að framkvæmdarvaldið getur

og eru vanhugsuð að einhverju leyti. Sum skref eru ágæt en stóra myndin er sú að þetta er þensla, við erum að belgja út báknið, við erum að fjölga ráðherrum. Það var aldrei tekið inn í breytuna hvort hægt væri að fækka ráðherrum, það kom aldrei til greina. greina. Ég mun ekki greiða atkvæði með þessu máli. Ég mun ekki þvælast fyrir þessu máli. Ég mun sitja hjá við afgreiðslu þessa máls, en mér finnst

hér í þingsal og einnig hjá mörgum þeim sem töluðu fyrir nefndinni. Aðrir bentu hins vegar á það, sem rétt er, að þetta er í hrópandi andstöðu við það sem mótað var á sínum tíma upp úr hruninu hvað varðar það hvernig Stjórnarráðið ætti að vera; með færri, stærri og sterkari ráðuneytum sem hafa faglegri burði til að verjast oft ásókn sérhagsmuna innan þeirra. þeirra. Það er alveg ljóst að mati Viðreisnar að verið er að breyta Stjórnarráðinu til að bregðast við kosningaúrslitum. Það er ekkert faglegt við þessa afgreiðslu,

Virðulegur forseti. Er ekki bara best að fara vel með skattfé? Kosningasigur Framsóknarflokksins ætlar að reynast skattgreiðendum nokkuð dýr í þessum efnum. Það blasir við að þessar aðgerðir eru fyrst og fremst ætlaðar til að stilla af valdahlutföll innan ríkisstjórnarinnar. Sömuleiðis velkist enginn í vafa um það að ríkisstjórnin og stjórnarflokkarnir hverju sinni hafa þá stöðu að geta gert þetta með þeim hætti sem flokkunum sýnist. Miðflokkurinn mun ekki greiða atkvæði,

Herra forseti. Í síðari umræðu um þetta mál heyrði ég því fleygt að ekki hefði verið gagnrýnd efnisleg niðurstaða uppskiptingar ráðuneytanna. Ég vil bara halda því til haga að það hefur jú verið gagnrýnt, t.d. hefur það að slíta fjarskipti frá öðrum innviðum ítrekað verið gagnrýnt. Þessi tillaga er stundum klædd í þann búning að hér sé verið að bregðast við þeim stóru samfélagslegu áskorunum sem við stöndum frammi fyrir í dag,

síðustu 20 árin, að geta haft þessi mál á einni hendi. En ef við værum að takast á við loftslagsmálin sem þá áskorun sem þau eru, af hverju ekki að færa efnahagsmálin undir ráðuneyti loftslagsmála?

Þetta er illa unnið mál sem kostar pening. Það er ekkert flóknara en það. Það er illa unnið af því að það er ekki útskýrt hvað við fáum fyrir þann pening sem þetta kostar.

á skiptingu Stjórnarráðs Íslands í ráðuneyti áður en frá slíkum breytingum er gengið með tillögu til forseta Íslands og útgáfu forsetaúrskurðar þar að lútandi og það skal gert í formi þingsályktunartillögu. Þannig að þessi frávísunartillaga er byggð á misskilningi. Breytingarnar sem koma fram sem koma fram í texta þingsályktunartillögunnar snúast um það hvernig á að skipta á Stjórnarráði Íslands í ráðuneyti og ég geri bara ráð fyrir því að alþingismenn þekki svo fjölda og núverandi skipan ráðuneyta og heiti þeirra. Í kjölfar

Virðulegur forseti. Já, ríkisstjórnin má gera það sem hún vill, hún situr í skjóli meiri hluta þings. Við munum nú horfa upp á hvern einasta stjórnarþingmann greiða atkvæði með fjáraustri, með ákvörðun sem er óyfirveguð, óvönduð og illa útfærð og mun líklega verða skaðleg fyrir allan almenning á Íslandi sem mun í kjölfarið fá verri þjónustu frá ráðuneytunum og væntanlega frá undirstofnunum, vegna þess að það mun taka 18–24 mánuði að jafna sig eftir þessar hrókeringar allar. Það liggur fyrir. Slíkt veldur skaða um samfélagið allt.

sem sannarlega var ekki leitað til við undirbúning þessarar tilhögunar. Þau álit sem okkur bárust og umsagnir gerðu í raun lítið annað en að auka á áhyggjur mínar og staðfesta þær. Ég hef áhyggjur af þessu. Ég mun ekki standa í vegi fyrir þessu máli þar sem ég er sammála því að það sé á valdi ríkisstjórnar hvers tíma að haga málum í samræmi við sína pólitísku stefnumótun. Ég hef bara áhyggjur af því að það sé ekki það sem er í gangi hér.

Herra forseti. Skipulagshlutverk forsætisráðherra og virk beiting þess í samræmi við þróun verkefna, nýjar áskoranir og pólitískar áherslur ríkisstjórnar á hverjum tíma eru gríðarlega mikilvæg stjórntæki framkvæmdarvaldsins. Það er nefnilega mikilvægt að endurskipuleggja verkefni í takti við tímann. Það er samfélaginu öllu til hagsbóta og endurspeglar um leið pólitískar áherslur. Sú tillaga sem hér liggur fyrir endurspeglar það. Hún hefur fengið vandaða þinglega meðferð og við í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði munum greiða atkvæði okkar með henni.

En það sem mér finnst aðalmálið í þessu er að það virðist ekki vera neitt mál að henda nær 400 milljónum til þess eins að geta verið með fleiri ráðuneyti á meðan það þurfti að gráta út úr ríkisstjórninni 150 milljónir til að niðurgreiða sálfræðiþjónustu. Hvar eru forgangsatriðin,

Virðulegi forseti. Heimurinn hefur breyst mikið á síðustu tveimur árum. Hér hefur verið talað um ártalið 2011. Síðan þá hefur heimurinn virkilega breyst.

en þeir tala allt niður og leggja fram frávísunartillögur og ég veit ekki hvað og hvað. Það kemur auðvitað ekki á óvart að hin svokallaða frjálslynda miðja sé á móti þessu og tali svona í kross.

Hér er talað um fjármuni og það er mikilvægt að fara vel með þá og ég tek undir það. Hér er hins vegar um fjárfestingu að ræða, fjárfestingu í betra samfélagi til að takast á við þær miklu breytingar sem hafa orðið frá því að sumir flokkar ætluðu að ganga í Evrópusambandið fyrir tíu árum. Við ætlum ekki að gera það.

Það skiptir máli að Stjórnarráðið lagi sig að samfélaginu en ekki öfugt. Þetta er liður í því. Ég tel sérstaklega vert að nefna að ég held að það skipti máli fyrir áskoranir framtíðarinnar, fyrir fjórðu iðnbyltinguna, að málefni háskóla, nýsköpunar og vísinda séu undir einum hatti. Ég tel líka mikilvægt að náttúruvernd og orkunýtingu sé ekki stillt upp sem andstæðum heldur sem samspili. Ég vil einnig nefna að ég held að það verði mikil búbót fyrir samfélagið að skipulags-, mannvirkja- og húsnæðismál verði sett undir einn hatt. Ég styð því málið og held að það sé vel ígrundað.

Jú, tilgangurinn er að tryggja að þingheimur fái upplýsingar um fyrirhugaðar breytingar á Stjórnarráði Íslands. Er þetta plagg um fyrirhugaðar breytingar á Stjórnarráði Íslands? Nei.

Virðulegur forseti. Það er rétt að umgjörð á alltaf að ná utan um innihaldið.

Talandi um forgangsröðun. Við sitjum sveitt svo dögum skiptir við að reyna að berja inn 5 og 10 milljónir hér og þar til að negla saman fjárlagafrumvarp og svo kemur svona pakki, af því bara. Við vorum í leðjuslag rétt fyrir jól til að reyna að ná utan um jólagjafir til fátækra barna á Íslandi og þetta eru kveðjurnar sem við erum að senda þeim.

Forseti. Hér hafa margir hv. þingmenn komið upp og margrætt þörfina á að Stjórnarráðið lagi sig að breyttu samfélagi og ég tek undir það.

En í einhverju hringli þarna í lokafrágangi er ákveðið í einhverri furðu að skilja fjarskiptamálin frá öðrum innviðamálum. Það eru svona þættir sem skilja mann eftir í þeirri trú að þetta sé pólitísk aðgerð en ekki gert upp á skynsamlegt flæði innan Stjórnarráðsins. Það er auðvitað þannig að það þurfti ekkert að fjölga ráðuneytum til að ná þeim markmiðum fram að ná húsnæðis- og mannvirkjamálum, skipulagsmálum og öðrum tengdum málum inn í eitt og sama ráðuneytið. Það var bara hægt að færa þá málaflokka til hins gamla samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis. Það þurfti engan nýjan ráðherra í þeim efnum.

fjárfesting í því að þessi ríkisstjórn getur haldið völdum í fjögur ár í viðbót. Í hverju öðru er fjárfestingin? Ég spyr mig. Kannski hæstv. innviðaráðherra geti svarað því ef hann er ekki of upptekinn í símanum.

Stjórnarráðið upp nánast eins og púsluspil og svo féllu bitarnir einhvern veginn. Þetta er ekki gert út frá hagsmunum samfélags, þetta er gert út frá hagsmunum stjórnmálaflokka. Þetta er ekki gert til að fjárfesta í fólki, þetta er gert til að fjárfesta í Framsókn.

í einhverja áratugi. Ég heyri ekki neina hér í salnum sem eru í stjórnarandstöðu koma og fagna því og hafa samt sem áður kallað eftir þessu í langan tíma.

fjárfest jafn mikið í börnum og í þeim sem verst hafa það í samfélaginu

Þetta hefur ekkert að gera með það hvað bar hæst í kosningunum síðastliðið haust, ekki að mínu viti alla vega. Þetta snýst um að fjárfesta til framtíðar og fjárfesta í fólki og með því að endurskipuleggja stjórnkerfið með þessum hætti þá gerum við það. Það er alla vega mín sannfæring að sú vinna sem farið var í í haust, sú vel ígrundaða vinna, skili okkur því að við getum farið að fjárfesta til framtíðar. Þetta er framtíðarsýnin. Hættið að dvelja í fortíðinni og stígið með okkur inn í framtíðina.

Það er auðvitað áhugavert að sjá íhaldsmenn allra flokka sameinast hér í málflutningi gegn þessum breytingum sem snúast ekki um neitt annað en að nýta þann sveigjanleika sem felst í lögum um Stjórnarráðið, straumlínulaga Stjórnarráðið, skapa samlegð með samlegð með breytingum þannig að málaflokkar sameinist í nýjum ráðuneytum en leggja um leið áherslu á aukna samhæfingu og samstarf ráðuneyta. Ég þekki það ágætlega, hafandi verið bæði fagráðherra og forsætisráðherra, hversu miklu skiptir að ráðuneyti geti unnið vel saman og sömuleiðis hversu miklu skiptir að geta gert breytingar og fært hluti til til að skapa aukinn kraft og aukna orku í þessari mikilvægu stofnun. Ég verð því að segja (Forseti hringir.) að ég hef dálítið gaman af að sjá þessa sameiningu íhaldsafla.

Virðulegur forseti. Vegna orða hæstv. forsætisráðherra vil ég benda henni á að fræðin segja að til að straumlínulaga 700 manna vinnustað þurfi undirbúning en hann skortir algjörlega í þessu máli. En ég kem aðallega hingað upp til að bregðast við orðum hæstv.

sem á að baki þrjár sjálfsvígstilraunir á síðustu tíu mánuðum er vísað út af BUGL inn á biðlista næstu 12 mánuði eftir nauðsynlegri þjónustu, lífsnauðsynlegri þjónustu. Það er þetta

Við viljum bara fá útskýringar á því hvernig breytingarnar leiða til góðs. Það er ekki nóg að segja bara: Þetta verður frábært. Það þarf að útskýra af hverju.

Af hverju er það þess virði að eyða þessum pening í þessar breytingar ef það er ekki einu sinni útskýrt? Til hvers?

Ég get ekki annað en þakkað fyrir að það skuli vera orðið til með þeim hætti að það sem áður var lítil skúffa, 10% skúffa, í risastóru skólamálaráðuneyti hefur nú verið fært til þess vegar sem Bandalag íslenskra listamanna og gjörvallur geirinn hefur beðið um um árabil. Ég segi takk. Ég ætla okkur það, þá helst í samræmi við sáttmála ríkisstjórnarinnar frá 2017, að við stefnum að bættum samskiptum á Alþingi og þá allra flokka á þingi. Við vitum það öll hér að þessu verður ekki breytt. Við skulum fagna því að við séum ekki lengur með ráðherra sem hægt er að spyrða við stórt sjávarútvegsfyrirtæki og við erum með ráðherra núna í ferðamálum sem er

Hæstv. forseti. Ágætu þingmenn. Mikið þykir mér dapurlegur sá málflutningur sem hér á sér stað, ég bara get ekki lengur setið í hliðarsal og þagað. Hefur stjórnarandstaðan í alvörunni aldrei heyrt talað um breytingar á skipuriti? Ég bara spyr. Ég er nýr þingmaður og ég er að koma beint úr atvinnulífinu. atvinnulífinu er verið að gera breytingar á skipuriti með reglulegum hætti. Af hverju? Jú, það er gert til að bregðast við breytingum sem eiga sér stað, jafnvel úti í samfélaginu. Ég styð af heilum hug þær breytingar sem hér er verið að gera og ég fagna sérstaklega að sjá breytingar á ráðuneyti nýsköpunar, iðnaðar og háskóla, sömuleiðis á innviðaráðuneytinu þar sem ég tel mikið hagræði fólgið í því að sameina þar verkefni undir einn hatt. Ég styð þetta mál heils hugar.

ráðherrar flokksins sem alla jafna rekur kosningabaráttu t.d. með yfirlýsingum um báknið burt

Þetta er svolítið kómískt allt saman. Annað sem kannski stingur svolítið er að hér er talað um stórkostlegt menningarmálaráðuneyti,

Virðulegi forseti. Mig langar til að koma hérna upp og taka þátt í þessum áhugaverðu umræðum um breytingar í stjórnsýslunni.

Af hverju er það gert? Vegna þess að þar hefur verið meiri hluti starfandi sem hefur reynslu af því sem hefur verið í gangi og hefur áttað sig á því að það er mikilvægt að gera breytingar. Hér erum við með ríkisstjórn sem er að starfa saman sitt annað kjörtímabil

Virðulegi forseti. Af því að hér var minnst á nýtt menningarmálaráðuneyti og að ríkisstjórnin hefði ekki komið með neitt nýtt varðandi þá stöðu sem uppi er í menningunni þá virðist mér að hv. þingmaður sem hóf máls á því fylgist jafnvel ekkert sérlega vel með. með. Í gær voru kynntar aðgerðir, sértækar aðgerðir, fyrir tónlistina og sviðslistirnar sem nema tæplega hálfum milljarði króna. Við erum að fara að breyta lögum um starfslaun listamanna þar sem verður sérstakur flokkur fyrir ungt listafólk. Og ég get líka upplýst hv. þingmann um að þessar tillögur koma frá grasrótinni og við höfum verið í sérstaklega góðu sambandi við okkar fólk þar. Einnig vil ég nefna að kynntar voru aðgerðir þar sem við erum að framlengja viðspyrnustyrkina þannig að ég vísa á bug málflutningi hv. þingmanns og bið hann kannski um að fylgjast aðeins betur með.

Hæstv. forseti. Mig langar að kvarta yfir því að við sem erum látin sitja í hliðarsölum njótum ekki sömu möguleika á að sjá hvernig atkvæðagreiðslur fara fram.

geri strax bót á þessu svo að við þingmenn sitjum öll við sama borð. (Gripið